Virðulegur forseti. Í Silfrinu á mánudaginn sagði hæstv. utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson og formaður Sjálfstæðisflokksins eitthvað á þá leið að verkalýðshreyfingin myndi þurfa að slá af kröfum sínum til hins opinbera vegna nauðsynlegra aðgerða ríkisins vegna Grindavíkur. Það má með sanni segja að þessi ummæli hafi hleypt illu blóði í kjaraviðræðurnar en þetta eru kjaraviðræður sem hafa staðið yfir milli svokallaðrar breiðfylkingar og Samtaka atvinnulífsins með því yfirlýsta markmiði að fara fram á hóflegar launahækkanir það að markmiði að ná fram lífskjörum á annan hátt með því að lækka vaxtastig og takast á við verðbólgu sem þessi ríkisstjórn þreytist ekki á að tala um að sé sameiginlegt verkefni okkar allra. Hæstv. fjármálaráðherra tók undir þessi orð formannsins í gær og talaði um að ekki væri hægt að nota sömu krónuna tvisvar. Nú er mér spurn í ljósi þess að nú er búið að vísa þessari deilu til ríkissáttasemjara vegna þess að Samtök atvinnulífsins mættu með lægra tilboð heldur en þau höfðu áður gert til viðsemjenda sinna: Hvert var markmiðið með þessum yfirlýsingum hæstv. fjármálaráðherra og formannsins? Var það að hleypa illu blóði í kjaraviðræður? Var það að stilla verkalýðshreyfingunni og launafólki upp á móti Grindvíkingum og draga úr samkennd samfélagsins með réttmætum kröfum þeirra um bætt lífsskilyrði? Eða var það til að breiða yfir það að það stóð aldrei til af hálfu Sjálfstæðisflokksins að koma til móts við sjálfsagðar og eðlilegar kröfur um að millifærslukerfin okkar séu uppfærð í takt við tímann, í takt við verðlag, vegna þess að það er andstætt hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins?

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og vil byrja á því að segja að það er að sjálfsögðu fyrst og síðast ábyrgð aðila á vinnumarkaði að vinna að kjarasamningum og semja um kaup og kjör sín í milli. Þrátt fyrir að við búum við það hér að aðkoma ríkisins er töluverð og í mínum huga of mikil þá er það bara veruleikinn sem við búum við og fléttast fléttast saman af ýmsum ástæðum, hefðum og venjum og vinnumarkaðsumhverfi og löggjöf og öðru slíku. En ábyrgðin er þeirra. Síðan vil ég segja, og ég hef haldið því til haga alltaf og mun gera áfram, að það eru gríðarlega mikil verðmæti fólgin í því að ná langtímasamningum séu þeir ábyrgir. Það þýðir að aðkomu okkar þarf að skoða í því ljósi. Það er forgangsverkefni að gera hvað við getum til þess að þau geti og við saman getum náð þessari heildarniðurstöðu. En það eru þau sem eru að semja. Að sjálfsögðu er ekki markmiðið með þessu að hleypa illu blóði í kjaraviðræður þeirra. Það vill bara þannig til, og mér einhvern veginn finnst það liggja svo í augum uppi, að það ástand sem við erum í núna hefur að sjálfsögðu áhrif á getu ríkissjóðs og hvað getur talist eðlilegt og ábyrgt og skynsamlegt til skemmri tíma og lengri tíma að ríkisfjármálum sé beitt

Það er auðvitað ekki þannig. Það skiptir máli hvort verið er að eyða peningum í fjárfestingu. Það skiptir máli hvort það er verið að eyða peningum í aðgerðir sem geta einmitt slegið á verðbólgu. Við getum líka hent þessum kjaraviðræðum út um gluggann, eins og þessi ríkisstjórn virðist vera að stefna í að gera, með því að neita að koma til móts við mjög eðlilegar kröfur um að velferðarkerfið hér virki svipað og það gerir á öðrum Norðurlöndum. Vegna þess að hæstv. ráðherra vísaði í að hér væri aðkoma stjórnvalda svo mikil — ja, það er nú t.d. bara þannig á Norðurlöndunum að það þarf ekki þetta mikla aðkomu vegna þess að það eru bara eðlileg kerfi sem taka utan um fólk og hjálpa því að búa við almennileg lífsskilyrði. Því er ekki fyrir að fara Þess vegna hefur þurft að fara fram á mjög miklar krónutölu- eða prósentuhækkanir í kjaraviðræðum. Og hvað gerir það? Það keyrir auðvitað upp verðbólguna.

Herra forseti. Nánast allar kröfur verkalýðshreyfingarinnar um aðkomu ríkisins að kjarasamningum snúa einmitt ekki að einskiptisfjárfestingaratriðum heldur varanlegum útgjöldum og frekari umsvifum millifærslukerfa og tilfærslukerfa.

Það geta varla talist vera ábyrgir langtímasamningar ef það er svo gott sem verið að skrifa út og festa í sessi verðbólgu sem er töluvert hærri, jafnvel tvöfalt á við það sem verðbólgumarkmið Seðlabankans er.

Virðulegi forseti. Ég vil leyfa mér að vera sammála hæstv. fjármálaráðherra þegar kemur að því að það eru mikil verðmæti fólgin í því að ná langtímasamningum og við eigum að gera allt til að stuðla að þeim. En ég verð að segja að það er umhugsunarefni hvert við erum að þróast núna þegar kemur að kjaramálum.

Fjármálaráðherra hefur sagt að þessu verði hugsanlega mætt með samdrætti í öðrum útgjöldum. Mig langar þá að vita og spyrja ráðherra: Hefur það verið kortlagt? Er samstaða um það í ríkisstjórn að mæta hugsanlegum útgjöldum vegna kjaraviðræðna með samdrætti eða niðurskurði? Hefur svigrúm ríkisins til að mæta kröfum aðila vinnumarkaðarins verið metið og kortlagt? Ég segi að það er umhugsunarefni að þetta er hugsanlega þróast í það að staða, stefna og sýn í efnahagsmálum, sem alla jafna er mótuð við ríkisstjórnarborð,

að það er verið að segja núna við eigum að ná þjóðarsátt. Við viljum öll ná þjóðarsátt en þetta er ekki sú þjóðarsátt sem við horfðum upp árið 1990 þar sem meginhlutverk ríkisins var að hafa hemil á útgjöldum, hemil á því að hækka verðlag í landinu og meginhlutverk ríkisins var að stuðla að stöðugu gengi. Mér finnst þetta samtal ekki hafa átt sér stað hér í þessum þingsal, hvert við erum að fara með aðkomu ríkisins þegar kemur að kjaraviðræðum. Með þessu er ég ekki að segja að ríkisvaldið eigi ekki að koma að því að reyna að ná þessum verðmætum í langtímasamningum. En við verðum að þora að eiga hér umræðu um það hvert við erum að fara þegar kemur að útgjöldum ríkisins. Og það vekur auðvitað furðu að Samtök atvinnulífsins ætli sér að senda sinn launakostnað og þann reikning beint til ríkisins.

og breytinga á þeim verkefnum sem við verjum fjármunum ríkissjóðs í, þá er það auðvitað umhugsunarefni að meiri hluti alls sem við setjum peningana í

breytt minnkar og minnkar. Svo er auðvitað ekki hægt að færa til einhverjar fjárfestingar eða hætta við einhverja einskiptisinnviðauppbyggingu til að fjármagna varanleg rekstrarútgjöld í formi tilfærslukerfa. Þetta hlýtur að vera umhugsunarefni. En það eru sannarlega leiðir til þess að taka til í ríkisrekstri. Ég hef verið að nefna það að við erum með 164 stofnanir í þessu landi. Það getur bara enginn haldið því fram að þær séu allar nauðsynlegar fyrir samfélag sem nær ekki 400.000. Það er mikil yfirbygging. Við erum með verkefni sem einu sinni þótti mikilvægt að fara í en eru það kannski ekki lengur, jafnvel verkefni sem eru gagnleg en ekki endilega mikilvæg.

en ekki eingöngu það að auka útgjöldin, auka skuldsetninguna sem síðan hefur einfaldlega neikvæð áhrif á heildarmarkmiðið. Þetta er bara veruleikinn eins og hann blasir við okkur.

Við erum búin að upplifa þessa viku mjög skrýtna. Við erum búin að sjá algjörlega sundraða ríkisstjórn þegar kemur að orkumálum, útlendingamálum og síðast í gær

Það er engin pólitísk forysta hér í þessum sal til að leiða áfram þessar lykilspurningar, hvert við viljum fara með ríkisfjármálin.

Herra forseti. Það er algjör samstaða í ríkisstjórn um mikilvægi þess að ábyrgum langtímakjarasamningum verði náð. Það er bæði samstaða um það og það er samstaða um að það sé forgangsverkefni. Það er líka samstaða um það innan ríkisstjórnar að það sé gert með ábyrgum hætti. Auðvitað liggur fyrir, eins og hefur gert í öll þessi ár sem þessi ríkisstjórn hefur unnið saman, að það eru mismunandi áherslur um það hvernig slíkum árangri eigi að ná. Hingað til hefur það bara alveg gengið og ég vænti þess að það muni sömuleiðis ganga núna. Við erum ekki búin að útfæra kröfur verkalýðshreyfingarinnar um hvernig sú aðkoma eigi að vera enda eru þau ekki einu sinni búin að ná saman um það sem þau þurfa að ná saman um. Við erum ekki að smíða langtímakjarasamninga

og það er samstaða um að það sé gert (Forseti hringir.) og það er samstaða um að það sé gert með ábyrgum hætti. Það þýðir að það verður að vera hægt að segja það upphátt að sú staða sem blasir við núna hefur áhrif og þær leiðir sem hægt er að fara verður allar að skoða.

Kirfilega falin í gistináttabandorminum kom fram ný birtingarmynd af grimmilegri skerðingarstefnu stjórnvalda. Í bandorminum var ákvæði um að fella niður persónuafslátt ellilífeyrisþega og öryrkja sem búa erlendis, fólks sem hefur gefist upp á því að hokra við sárafátæktarmörk hér á landi og haldið út í leit að betra lífi. Á einu bretti átti að svipta þau 65.000 kr. á mánuði, persónuafslætti, sem hefði í mörgum tilfellum verið nóg til að fólk gæti ekki staðið undir leigu eða fæði. Þetta átti að gera fólki sem er þegar svo bágstatt að hver einasta króna skiptir máli, með ekki nema fjögurra daga fyrirvara. Sem betur fer benti Flokkur fólksins á þetta og þá samþykkti Alþingi að fresta gildistökunni um ár.

Hvers vegna í ósköpunum var þetta ekki kynnt fyrir fólki heldur laumað inn í skjóli nætur? Síðan hljótum við líka að spyrja okkur að því hvernig í ósköpunum stendur á því að það átti að halda þessu kirfilega og gera þetta um áramótin þó að það væri búið að fresta því. Það tók Tryggingastofnun tvo daga að endurgreiða þetta þegar Skatturinn krafðist þess að þeir myndu brjóta lög.

var fyrst og fremst sú að umrædd heimild var óskilvirk leið við að tryggja það markmið sem býr að baki persónuafslætti og það rann ýmist í ríkissjóð erlendra ríkja eða fól í sér tvöfalda ívilnun fyrir afmarkaðan hóp lífeyrisþega. Markmiðið með persónuívilnunum eins og persónuafslætti er auðvitað að tryggja sanngjarna skattbyrði í samræmi við getu manns til að borga skatt. Þær ívilnanir taka mið af kostnaði við framfærslu og eru almennt eingöngu í boði í því landi þar sem maður er búsettur með fulla skattskyldu af þeirri ástæðu að það land hefur eitt heildarsýn yfir stöðu, heildartekjur, kostnað, skuldir, fjölskyldusamsetningu o.s.frv. Ástæðan fyrir því að þetta var lagt til er einfaldlega sú að markmiðið með þessum persónuívilnunum er þetta og persónuafslátturinn skilaði sér ekki til lífeyrisþegans heldur rann í ríkissjóð erlendra ríkja. Staðan í dag er sú að eftirlauna- og lífeyrisþegar fá notið persónuívilnana, ýmist frá búseturíkinu eða því ríki sem tekjurnar koma frá þannig að það væri ekki ástæða til að hafa opna viðbótarheimild til persónuafsláttar í lögunum, sérstaklega þegar tekið er tillit til þess hversu óskilvirkur hann var. En samkvæmt flestum tvísköttunarsamningum Íslands þá á Ísland eitt rétt á að skattleggja lífeyri frá opinberum lífeyrissjóðum. Erlenda ríkið má ekki skattleggja en því ber samt sem áður að veita persónuívilnanir þannig að maður sem er með hluta af tekjum sínum frá opinberum lífeyrissjóði á Íslandi og aðrar tekjur annars staðar frá getur notið tvöfaldrar ívilnunar á við sem ekki er með tekjur frá opinberum sjóðum, þ.e. fullan persónuafslátt frá Íslandi og frá búseturíkinu. Ég er þeirrar skoðunar að þetta mál þurfi að skoða nánar

um þetta nákvæmlega sama máli: „En hvað varðar þetta ákvæði þá var því, eins og kunnugt er, frestað hér við afgreiðslu málsins og það var gert með þeirri skýringu að það þyrfti að kanna áhrif ákvæðisins betur og afla frekari upplýsinga um þá sem kynnu að verða fyrir áhrifum þegar ákvæðið tæki gildi.

Hér eru notuð stór orð um að það sé verið að sparka í fólk í viðkvæmri stöðu. Mig langar að spyrja en ég geri það ekki undir þessum lið, en ég bið fólk a.m.k. að hugsa það og hugsa svar við því: Hvað finnst okkur um að að það séu dæmi um að verið sé að misnota kerfið eins og það er í dag? Hvað finnst okkur um að það sé töluvert um röng framtalsskil einmitt vegna þessa kerfis eins og það er núna? Það var lögð gríðarleg áhersla á að fresta

Eða er kannski auðveldara að taka slaginn og segja: Við viljum ekki breyta því þrátt fyrir að við vitum að það sé ekki verið að fara rétt með? Fyrir hvern er það ósanngjarnt? Fyrir þá sem þurfa á kerfinu að halda.

Virðulegur forseti. Málefni Skattsins hafa verið nokkuð til umfjöllunar í fréttum núna í vikunni í tengslum við einhvers lags kaupaukakerfi sem hefur verið komið upp í gegnum svokallaðan

Þetta hefur verið sett í samhengi núna í vikunni við mál sem kom upp fyrir þó nokkru síðan í Bretlandi þar sem starfsmenn póstsins voru hafðir fyrir rangri sök og og hluti vandans þar var rangur hvati sem hafði verið settur inn í kerfið hvað það varðar að elta þá og ná fram sakfellingu. Mig langar að spyrja hæstv. fjármálaráðherra um afstöðu ráðherrans til þessa máls og hvort það það sé einhvers staðar annars staðar í kerfinu, hvort sem það væru hraðasektir lögreglunnar, niðurstaða dómsmála hjá saksóknara eða einhvers staðar annars staðar þar sem ráðherrann teldi

heldur mögulega að skapa þann skakka hvata að eftirlitshluti Skattsins sem höndlar með endurálagningar gangi mögulega harðar fram heldur en lög og reglur og raunheimar kalla á.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn. Að sjálfsögðu er grundvallaratriðið þetta: Skatturinn á að leiðbeina borgurum.

hluti þeirra og eins og hjá öðrum þá hef ég einfaldlega óskaði frekari upplýsinga um það. Væri það þannig að skatteftirlit væri háð einhvers konar kaupaukum þá er það óeðlileg staða, óheilbrigð og óeðlileg, og það bara gengur einfaldlega ekki ef svo er. Við erum, eins og ég segi, með málið í farvegi, ég hef óskað eftir upplýsingum og það skiptir máli að þessi mál öll standist skoðun. Ef það er þannig að þetta er eðlilegur hluti af stofnanasamningum og engir afbrigðilegir hvatar þarna á bak við þá er mikilvægt að fá það fram. Ef það eru einhverjir undarlegir hvatar á bak við það sem þarna er gert og fjallað hefur verið um þá þarf það að koma fram þannig að hægt sé að taka það til sérstakrar skoðunar.

um tímabundin viðbótarlaun bara í samningnum við Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Mér finnst það benda til þess að þetta sé fókuserað inn á tiltekin svið Skattsins.

Samkvæmt stofnanasamningi afmarkast fjárhæð viðbótarlauna við 2% af launum allra BHM-félaga hjá Skattinum og er að því leytinu til þá ekki tengd fjárhæðum endurálagningar. Samkvæmt upplýsingum frá Skattinum fá allar starfseiningar Skattsins hlutfallslega jafn háa fjárhæð til greiðslu viðbótarlauna til starfsfólks. Þannig að út frá því þá er það ekki miðað að ákveðnum deildum eða ákveðnum verkefnum eða með einhverja sérstaka viðbótarhvata eða kaupauka gagnvart þeim sem eru í endurálagningum eða öðru slíku. Þannig að það skiptir máli að þetta sé til allra, 2% af launum allra BHM-félaga hjá Skattinum. Ég segi þó að þessi umfjöllun og þær spurningar sem hafa vaknað kalla á frekari upplýsingar og yfirlegu í ráðuneytinu og sú vinna er einfaldlega í gangi.

Herra forseti. Það er samdóma álit okkar færasta fólks að það muni enginn búa í Grindavík næstu misserin. Það er áfall en að sumu leyti kostur að engin óvissa sé þar um að nú geta íbúar Grindavíkur einbeitt sér að lausnum fyrir sig og sína sem eiga að duga næstu misserin og ríki og sveitarfélög unnið með þeim að slíku. Fyrst þurfum við að finna lausn fyrir fólkið og síðan fyrir fyrirtækin og rekstur Grindavíkurbæjar. Síðasta mánudag var mikill samhljómur í því sem stjórnmálamenn allra flokka sögðu í umræðum um munnlega skýrslu forsætisráðherra um málefni Grindavíkur. Hæstv. forsætisráðherra talaði myndi greiða Grindvíkingum út eigið fé. Þetta yrði gert til tiltekins tíma þannig að Grindvíkingar gætu komið sér upp nýju húsnæði á nýjum stað en hefðu þann valmöguleika eftir tvö ár að meta það að snúa aftur og eiga sitt húsnæði í Grindavík og gera upp við ríkið. Talað var um að Grindvíkingar hefðu val, sem er mikilvægt því að engin ein leið hentar öllum. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sagði markmiðið vera að gera Grindvíkingum kleift að taka ákvarðanir fyrir sig og sína fjölskyldu um framtíðina, að þau sjálf ráði örlögum sínum. Þrátt fyrir samhljóminn í ræðum stjórnmálamanna eru Grindvíkingar ekki mikið nær um hvað stendur þeim í raun til boða og hvenær. Getur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra staðfest með skýrum hætti að þeir Grindvíkingar sem vilja fái eigið fé sitt greitt út og að þau geti með því innan fárra vikna lagt drög að góðu heimilislífi á öruggum stað? Telur hæstv. ráðherra raunhæft að samhliða aðgerðum ríkisins verði gerðar kröfur um eignatengsl á Grindvíkinga við yfirgefin heimili þeirra, líkt og sumir ráðamenn virðast vilja?

og vil fyrst segja að ég geti ekki tekið undir það að íbúar Grindavíkur séu litlu nær um hvað taki við. Ég er þeirrar skoðunar og hef fundið það í viðbrögðum íbúa Grindavíkur að það loforð og sú skuldbinding um að ríkið væri að taka óvissuna í fangið og finna út úr því sameiginlega, að við værum að segja að 99% landsmanna ætluðu að aðstoða eina prósentið sem hefur misst sitt húsnæði, ýmist tímabundið eða varanlega, og alger óvissa um það hvernig það fer, séu gríðarlega verðmæt

manna þverpólitíska samráðsnefnd til að fara yfir kosti og galla mismunandi leiða og ég vonast til þess að við getum haldið fyrsta fund jafnvel á morgun til að fara yfir það. Það hefur gríðarlega mikil vinna verið unnin nú þegar í ráðuneytinu en við fundum það líka og heyrðum það, bæði í aðdraganda þess að við tilkynntum þetta og í framhaldinu, að fólk er á mismunandi stað gagnvart því hversu raunhæf vonin er, hverjar líkurnar eru á því að þau muni yfir höfuð vilja snúa aftur heim verði það mögulegt o.s.frv. Þess vegna þarf að vega og meta kosti og galla mismunandi útfærslna,

kann að kosta meira, annað kann að viðhalda óvissu. (Forseti hringir.) Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða nánar og með þeim.

ekki alveg með það á hreinu hvað væri að gerast í næstu framtíð og hvaða skilaboð það væru sem ráðamenn voru að senda þeim. Það er mikilvægt að upplýsingar berist greiðlega til Grindvíkinga, að þau séu höfð með í ráðum um lausnir að allt sem búið er að ákveða berist skýrt til þeirra eyrna. Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa kallað eftir Grindvíkingum til sín og bent á að þar séu lóðir tilbúnar, svo sem fyrir einingahús. Ef af því á að verða að reisa slík hverfi þarf að láta hendur standa fram úr ermum. Er hæstv. fjármálaráðherra í samskiptum um fjármögnun slíkra húsa líkt og gerðist eftir gosið í Vestmannaeyjum? Er samtal hafið við sveitarfélögin á Suðurnesjum og Grindvíkinga um þann kost? Og kemur sérstakur styrkur til greina til að greiða hratt og vel fyrir slíkri uppbyggingu?

Við höfum lagt okkur fram um að koma þeim upplýsingum til skila sem við höfum en ég hef líka lagt á það áherslu að vera einfaldlega heiðarleg um umfang verkefnisins og þann tíma sem það kann að taka.

enn þá útfærð. Hér er lögð mikil áhersla á það að fólk fái skýr svör og það strax en þá væri hægt að spyrja á móti: Er samtalið ekki mikilvægt? Er ekki mikilvægt að við hér náum sameiginlegum skilningi og samtali um það og komum sjónarmiðum á framfæri um hvaða leið er best að fara? Er samtalið við íbúa ekki mikilvægt? Ég veit að hv. þingmaður er sammála mér í því að það er mikilvægt, ég er bara að benda á að það samtal er ekki einhlítt, það eru gríðarlega mismunandi skoðanir, upplifun og tilfinningar um bæði stöðuna núna og hvernig framtíðin eigi að líta út. út. Það er ekki hægt að veita svörin strax vegna þess líka að verkefnið snýr ekki eingöngu að því að svara þeim strax (Forseti hringir.) heldur að lágmarka neikvæð áhrif á ríkissjóð og þar skiptir útfærslan gríðarlega miklu máli. Hver dagur sem við tökum í það skilar árangri vegna þess að það hjálpar líka Grindvíkingum

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni fyrir að taka vel í að eiga þessa sérstöku umræðu hér í dag.

sem við ræðum hér og í samfélaginu enda oft um heilsu fólks og líf að ræða. Ég vil meina að aðgangur að góðri heilbrigðisþjónustu sem almenningur hefur aðgang og þá ekki síst fjárhagslegan aðgang að, sé einn af meginþáttum þess sem skilgreinir gott velferðarsamfélag. Hér á landi ríkir sátt um að heilbrigðiskerfið sé rekið af hinu opinbera án hagnaðarsjónarmiða enda hefur heilbrigðiskerfið verið rekið á félagslegum grunni frá síðari hluta 20. aldarinnar og segja má að opinbert heilbrigðiskerfi sé hluti af samfélagssáttmála Íslendinga. Ég vona það að hér í þessari umræðu verði henni ekki drepið á dreif með því að fara að tala um frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir, sem einnig er löng hefð fyrir hér á landi, en, og þetta er mikilvægt en, eru ekki rekin með hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi. Undanfarin misseri hefur borið á aukinni útvistun verkefna, þar á meðal þriðja stigs heilbrigðisþjónustu eða sjúkrahúsþjónustu til einkarekinna sjúkrahúsa. Hér er m.a. um að ræða útvistun liðskiptaaðgerða til einkaaðila sem marka í mínum huga ákveðin vatnaskil, ekki síst í ljósi þeirrar uppbyggingar sem verið hefur hjá hinu opinbera með liðskiptasetri á Akranesi sem tók til starfa fyrir fáeinum misserum. Það hafa komið tímabil þar sem útgjöld ríkisins til einkareksturs hafa aukist um tugi prósenta meðan þau hafa nánast staðið í stað til opinbers reksturs. undirbúningi fyrir þessa umræðu sá ég m.a. ummæli frá þáverandi landlækni árið 2017 sem talaði einmitt um þetta. En þessi tölfræði tók reyndar stakkaskiptum þegar Svandís Svavarsdóttir, hæstv. matvælaráðherra, tók við í heilbrigðisráðuneytinu árið 2017 og efldi mjög opinbera hluta kerfisins þá ekki hvað síst heilsugæsluna. Hið opinbera kerfi þarf að standa af sér orrahríð, sérstaklega frá hægri, um óhagkvæmni og óskilvirkni, en sú leið hægri manna að skerða fjármögnun til opinberra innviða og kalla síðan eftir hagkvæmum, skilvirkum lausnum er gömul saga og ný. sem skýtur kannski skakkast við í þessu öllu er að fjármögnun hins opinbera heilbrigðiskerfis er með besta móti og ég sé ekki að hún kalli á útvistun verkefna. Það allra versta í mínum huga er þó þegar heilsufar fólks er haft að féþúfu og hægt að maka krókinn á veikindum fólks og ég hef áhyggjur af því að við séum að færast í slíka átt. Því tel ég eðlilegt að hér fari fram umræða um fyrirætlanir ráðherra að ekki er að merkja að sérstök stefnumótun sé að baki þeim breytingum sem boðaðar hafa verið. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvort farið

Þá hafa komið fram þau rök að aukin skilvirkni fáist með útvistun, til að mynda liðskiptaaðgerða. Ég vil að ráðherra svari því með hvaða hætti skilvirkni aukist, hvort ráðherra hafi áhrif áform um frekari útvistun aðgerða og þá hvaða aðgerða, á hvaða gögnum slíkar ákvarðanir byggist og hvernig ráðherra ætli að tryggja að útvistun bitni ekki á opinbera kerfinu, m.a. þegar kemur að mannafla. — Ég hlakka til þessarar umræðu.

vel hvað við erum raunverulega að tala um. Fyrst vil ég segja að allar ákvarðanir sem eru teknar um forgangsröðun fjármuna, um aðgerðir, um útvistun eða hvað annað eru teknar á grundvelli heilbrigðisstefnu til 2030, Næst vil ég segja að það er mjög mikilvæg forsenda

og það er unnið eftir því. Svo skulum við ræða allt hitt, um aðgengið og stefnuna og aðgengi óháð efnahag.

því sem þetta kjarnast allt í eða snýst um, það er þjónustan og sjúklingurinn sjálfur, fólkið í fyrirrúmi. Við þekkjum þetta.

kerfið, til aðila sem hafa þekkinguna og svigrúmið til að sinna þjónustunni hverju sinni og af viðunandi öryggi og gæðum. Útvistun getur verið innan opinbera kerfisins. Henni getur verið beint á milli stofnana án nokkurrar aðkomu annarra eða yfirvalda ef því er að skipta. Hún getur líka verið frá opinberum aðila til einkaaðila út frá rekstrarformi, ef við erum að skilgreina það. En fyrst og síðast erum við alltaf að vinna eftir þessari stefnu: Við erum að auka aðgengi. Getur falist í því aukin skilvirkni? Já, ég kem að því síðar. Hver eru áform ráðherra varðandi einkavæðingu hjúkrunarheimila? Það eru bara akkúrat engin áform um einkavæðingu hjúkrunarheimila. Mikill meiri hluti hjúkrunarrýma er rekinn af sjálfseignarstofnunum, eins og hv. þingmaður kom inn á, og alls ekki verið að drepa því á dreif, það er bara staðreynd. Hafa orðið tafir á uppbyggingu hjúkrunarheimila? Já, og nýjustu viðbrögðin við því eru að auka skilvirknina og að mæta þessari þróun sem raunverulega hefur verið. Hvað hefur verið að gerast? Við vitum það að sveitarfélögin hafa verið að falla frá þessari þjónustu þannig að í dag erum við með þjónustukaup ríkisins í gegnum Sjúkratryggingar af sjómannadagsráði, af Grund, af Eir, af Heilsuvernd, af Sóltúni og svo eru heilbrigðisstofnanirnar okkar fyrir austan, fyrir norðan og fyrir vestan meira og minna komnar með þessa þjónustu 100%.

Herra forseti. Heilbrigðiskerfið okkar er að stórum hluta í einkarekstri sem byggir á samningum á milli rekstraraðila og Sjúkratrygginga. En hvorki er tryggt að markmið greiðsluþátttökukerfisins né markmið laga um að tryggja sjúkratryggðum aðstoð óháð efnahag náist. Það sáum við svo skýrt þegar samningar við sérgreinalækna náðust ekki í fjögur og hálft ár, frá árinu 2019 þar til í fyrrasumar. Á meðan samningsleysinu stóð lögðu veitendur þjónustunnar á aukagjöld sem ekki töldu inn í greiðsluþátttökukerfið. Þetta þýddi að fólkið sem þurfti á þjónustu lækna að halda borgaði háar upphæðir úr eigin vasa. Jafnvel þótt samningar hafi að mestu náðst síðasta sumar eru enn ýmsir lausir endar sem eru kostnaðarsamir fyrir fólk. Almenningur á Íslandi vill ekki heilbrigðiskerfi sem byggir á því að fólk þurfi að taka upp veskið og greiða háar upphæðir fyrir nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Ekkert í lögum um sjúkratryggingar tryggir sjúklinga gagnvart slíkum kostnaði. Það er nauðsynlegt að breyta lögunum til að koma í veg fyrir að það ástand geti ríkt árum saman að einungis þeir sem hafa ráð á að greiða umtalsverðar upphæðir utan greiðsluþátttökukerfisins geti nýtt sér heilbrigðisþjónustu í einkarekstri. Forseti. Dæmi um ójöfnuð í heilsu hér á landi birtist of víða. Í minni fjölskyldu er maður sem var tjáð að líklega fengi hann ekki ökuskírteini sitt endurnýjað nema fá nýja augasteina. Hann gat beðið í eitt til tvö ár eftir aðgerð á Landspítalanum eða þegið tilboð læknis í einkarekstri um að fá aðgerðina eftir tvo daga ef hann gæti borgað 500–700 þús. kr. Heilbrigðiskerfið virkar ekki sem skyldi ef ekki tekst að semja um þjónustu í einkarekstri þannig að hún falli að öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins sem reknir eru af opinberum aðilum.

frá miðri síðustu öld og fram eftir snerust um afstöðuna til samyrkjubúskapar versus markaðshagkerfis. Við enduðum með því að búa til einhvers konar blöndu beggja sem hefur reynst furðu farsæl að mínu viti. Við erum búin að vera með blandað heilbrigðiskerfi frá því að ég man eftir mér og ég held að það hafi reynst okkur ágætlega og við eigum að sjálfsögðu að nýta þá góðu lækna og sérfræðinga og heilbrigðisstarfsmenn sem kjósa að starfa á sjálfstæðum vettvangi, svo fremi að þeirra tilboð séu sambærileg við það sem ríkið býður. En að ætla sér að halda heilbrigðiskerfi Íslands í einhverjum heljargreipum gamla samyrkjubúskaparins eða ríkisforsjárkerfisins er tímaskekkja. Ég finn þann undirtón aðeins hér í upphafserindinu, að þetta eigi allt að vera á vettvangi ríkisins, og ég segi að fyrir þá sem þurfa að leita til bráðamóttökunnar er eiginlega ekkert annað í boði og ef bráðan vanda ber að þá sjáum við alveg hvernig staðan er þar. Þar er ekki

Þess vegna segi ég: Útvistum öllu sem útvista þarf, tryggjum Íslendingum bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu og stöndum vörð um það, það er grunnþátturinn í okkar ágæta velferðarkerfi, og og hættum að tala á gömlu nótunum.